jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 112 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne je danas utorak, znate i sami da imate mogućnost traženja obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Gospodin Aleksandar Jovanović.Izvolite.

protiv Rio Tinta. Koliko je ljudi bilo u Šapcu, koliko ljudi je bilo u Kraljevu i kakva je procena na dalje - koliko će ljudi izaći na ulice? Da nam kaže - ne u odnosu na ono što ste naumili da raselite ljude iz Gornjih Nedeljica. To je pitanja za njega.Takođe, pitanje za druge koji rade u policiji – da li će policija i kako reagovati ukoliko dođe do blokada saobraćajnica, ukoliko dođe do blokada pruga, ukoliko se ponovi ono što se desilo pre dve godine, a to je opšta pobuna na koju ste reagovali tako što ste ukinuli pod znacima navoda, a slagali ste, ukinuli uredbu o kopanju litijuma u Gornjim Nedeljicama? Tu ste slagali i sad pitanje za vas - šta ako vam se desilo pre dve godine? Da li ćete ponovo da se povučete pod pritiskom naroda?

To je izjavila pre dva dana ili tri kod Jovane Jeremić na Pinku. Znači, škola u Gornjoj Nedeljicama ne postoji, to je rekla, tamo nema učenika. Kaže - to je škola u Brezjaku. Pošto Ana Brnabić pojma nema da Jadar nije planina, a da je Brezjak zaseok u Gornjim Nedeljicama, samo da obavestim i sve vas - u školi u Gornjim Nedeljicama ide 230 učenika. Ima 127 dečaka dečaka i 103 devojčice. To su deca iz Gornjih Nedeljica. Zaposleno je 45 nastavnika. Ta škola se nalazi samo na kilometar udaljena od mesta planiranog rudnika.Gospođa Brnabić i svi vi koji govorite da to nije istina treba da odete tamo i da pitate tu decu kako su, jer nije lako, gospođo predsedavajuća, biti dete, živeti tamo, a biti dete ceo svet, predsednik države. Svaki dan vršite pritisak na te ljude. Treba biti dete u Gornjim Nedeljicama kada znate da će selo da vam nestane i gledate kako vam se kuće ruše. Ajde otiđite malo do te dece pa ih pitajte kako su. Red bi bio. Ta deca su pod takvim pritiskom, gledaju kako im se ruši čitav jedan svet. To su deca i nije tačno da ta škola ne postoji. Toliko o tome.Još jedno pitanje za gospođu Brnabić čija je ta vila u kojoj ona živi? Vila je sada promenila status. To više nije rezidencija. To je sada privatna njena stvar. Ko to plaća? Da nam pokaže račune za struju, za infostan, da vidimo koliko mi to plaćamo Jovankinu vilu u kojoj se ona baškari već godinama. To je takođe pitanje za vas.Ključno pitanje za mene jeste, nije član Vlade, za patrijarha srpskog kakav je njegov stav, kakav je stav Pravoslavne crkve u odnosu na ovo što se dešava na ulicama? Narod na ulicama se buni. Da se Srpska pravoslavna crkva odredi po pitanju projekta koji se zove kopanje litijuma u Gornjim još pitanja za gospođu Irenu Vujović – gde je nestala Jošanička reka?Pitanje za ministra Vesića – gde je nestala Rakitska reka?Pitanje takođe za sve one koji se bave ovde ekologijom, kao bave se, da li znate koliko građana Srbije godišnje umre od posledica zagađenja vazduha? To nisu moji podaci. To su podaci Svetske zdravstvene organizacije. To je 15 hiljada To su takođe podaci vaši, koje priznajete. Znači, 15 hiljada građana godišnje premine od posledica zagađenja vazduha. Baš vas briga jel? Dobacujete. Smeta vam. To su zvanični podaci.Pitam vas – po kom zakonu ste gurnuli Rakitsku reku u cev? Neka mi pokaže Vesić po kom to članu zakona je on dao upotrebnu dozvolu za ono što je vaša vlast donela donela uredbu da se te cevi uklone? Po kom to zakonu je on tu reku sahranio? Bukvalno sahranio. Vreme. Jel? Hvala. Hvala vama, gospodine Jovanoviću.Molim kolege poslanike i poslanice da dozvolite kolegama da govore. Molim vas umirite se. Važi za sve.Što sve.Što se tiče postavljanja pitanja gospodinu Vesiću, gospodine Jovanoviću, ministar Vesić je pozitivan na virus koronu i neće biti prisutan tu do daljeg. nadam se da ćete svi vi koji se borite za ljudska prava, dostojanstvo ovoga doma…Premijer Vučević je takođe pozitivan na virus koronu. Znate svi da taj virus nije ni malo bezazlen. Imali smo prilike ovih dana da vidimo jako nesuvisle komentare i klasične izlive mržnje i govore mržnje. To nije za smeh niti za osmeh. Nadam se da će svako od vas osuditi isto. Ne tražim ništa više od onoga što ne tražite vi tokom svakog dana zasedanja.Prelazimo dalje.Gospođa Marija Jevđić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana predsedavajuća, danas kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija koristiću član 287. Poslovnika.Postavljam pitanje Ministarstvu infrastrukture, odnosno ministru Vesiću. grad Kraljevo je sanirao ili ponovo izgradio. Preostalo je još deset mostova da se izgradi. Mostovi se nalaze na važnim putnim pravcima i značajan broj meštana i privrednih subjekata ih koristi.Za njih je urađena projektno-tehnička dokumentacija, ishodovane su sve građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju za izvođenje radova. Mostovi koje treba izgraditi nalaze se u mesnim zajednicama zajednicama Kovači, Dragosinci, Sirča, Leševo, Ravanica, Zakuta, Vitanovac i Milakovac.Iskoristiću pravo da postavim pitanje, odnosno molbu resornom ministarstvu, da u skladu sa finansijskim mogućnostima i prioritetima pristupi njihovoj izgradnji. Inače, grad Kraljevo je po površini najveća jedinica lokalne samouprave, posle Beograda, zauzima 1.530 kvadratnih kilometara, obuhvata 92 naseljena mesta u kojem prema popisu iz 2022. godine živi 111.491 stanovnik.Na teritoriji grada Kraljeva nalazi se 326 kilometara lokalnih puteva i saobraćajnica. Jedan od prioriteta lokalne samouprave je unapređenje putne infrastrukture, odnosno ulaganje u izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih saobraćajnih puteva koji predstavljaju okosnicu ekonomskog i prostornog razvoja

želi da poboljša i unapredi život svih naših građana, bez obzira u kojem delu Srbije žive.Pitanje koje želim da uputim Ministarstvu za saobraćaj, infrastrukturu je – kada se planira početak izgradnje prioritetnih deonica lokalne putne infrastrukture, čiji ste spisak dobili od lokalne samouprave grada i prošle godine u julu 2023. godine Kraljevo i okolinu zadesila je elementarna nepogoda u vidu grada i tom prilikom je uništen ogroman broj objekata za stanovanje, kao i mnogi privredni objekti. Lokalna samouprava je u vrlo kratkom rokunapravila komisiju, popisala oštećenja. Bilo je oko 2.400 prijava. Veliki posao je odradio mali

Ministarstvu za javna ulaganja, ali i da uputim pitanje Republičkoj komisiji, prvenstveno apel Republičkoj komisiji za utvrđivanje štete, da izađe u susret građanima koji su nezadovoljni prvostepenim rešenjem o dodeljivanju pomoći i da im u zakonski propisanim rokovima omogući da dostave, odnosno da dopune zahteve koji su zbog nedovoljno dokaza odbijeni.Drugo pitanje, odnosno treće upućujem Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Kraljevo je uvek bio grada hrabrih, ponosnih ljudi, grad boraca i stradalnika. Samo u poslednjih nekoliko ratnih godina stradalo je više od 40 uglavnom mladih ljudi. Da ne govorim o tome koliko njih je nesposobno za rad, koliko je ratnih vojnih invalida i koliko ljudi sa trajno vidljivim ili nevidljivim posledicama koje će ih pratiti do kraja života.Mnogi

Borci, nažalost, kao i posle svakog rata nekako ostanu zaboravljeni i zaglavljeni između administracije i nekih pravila.Republika Srbija porodicama palih boraca, vojnim invalidima danas pruža mogućnost da ostvare dostojna primanja kakva nikada ranije nisu postojala. Otprilike u Srbiji je registrovano 45.000 ratnih boraca i invalida.Pitanje koje želim da uputim ministarstvu je – da li se radi na problemu rešavanja da se našim borcima koji su dobili boračke legitimacije obezbedi dobijanje boračkog dodatka, da se pomogne svim lokalnim samoupravama koje nisu u mogućnosti da same odvoje sredstva i time obezbede određene benefite za boračku populaciju? Da li postoji mogućnost da se organizuju redovni godišnji sastanci sa predsednicima svih registrovanih boračkih udruženja, sa republičkim organima gde bi bilo obavezno i prisustvo predstavnika lokalne samouprave, u cilju otklanjanja i rešavanja problema naših boraca? Molim Ministarstvo da preko svojih nadležnosti još više unapredi položaj ratnih vojnih invalida i boraca. Znamo da ova Vlada nesebično radi da naši borci postanu vidljivi u društvu i da se njihov status iz godine u godinu poboljšava. Zahvaljujem. Hvala vama, gospođo Jevđić.Sledeći je gospodin Ljubinko Đurković. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, ja ću postaviti nekoliko pitanja iz različitih oblasti.Prvo pitanje za ministra odbrane gospodina Bratislava Gašića

i dinamičkih planova za stvaranje uslova za aktiviranje obaveze, a sa ciljem vraćanja obaveznog služenja vojnog roka, što nije samo pitanje, već je neophodan i širi društveni konsenzus? Nužnost vraćanja vojnog roka očigledno je evidentan jer vojska je i čuvar i garant mira u Republici Srbiji, a kao takva mora da bude garant i faktor odvraćanja od sve većih bezbednosnih izazova u bližem i širem okruženju, a samim tim stvaranja brojčano veće, kadrovski osposobljenije i tehnički opremljene vojske.Pitanje za ministra rudarstva i energetike gospođu Dubravku Đedović ko su tvorci dokumenta, odnosno studije uticaja na životnu sredinu za Projekat „Jadar“, koji očigledno ne ispunjava nijedan uslov da bi se mogao smatrati kao takav obavezujućim?

Rudarsko-tehničkog fakulteta, koji bi prošao široku društvenu i parlamentarnu raspravu? Očigledno je iz dosadašnjih pokazatelja da ta eksploatacija ne može biti prihvaćena.Pitanje za Vladu Republike Srbije – zašto već nije i kada će biti poništen Aneks o sprovođenju Sporazuma o putu normalizacije između Kosova i Srbije, tzv. Francusko-nemačkog sporazuma, koji je donesen 18. marta 2023. godine, s obzirom na to da nam je svima jasno da ovaj sporazum nije u interesu Srbije, a samim tim i sprovođenje u krajnjem ishodu bilo bi štetno po Srbiju? Mi moramo biti svesni da suspenzija ovog sporazuma, kao i prethodnih sporazuma iz dijaloga može imati negativne posledice u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji,

Rusiji.Pitanja za ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja gospodina Nemanju Starovića – zašto je prekinuta dodela boračkih spomenica licima koja su stekla status borca po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije od 30. marta 2023. godine?Zašto

li će se i kada će se formirati radna grupa u cilju pripreme predloga za izmenu i dopunu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica?

puno.Demokratska stranka pita Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije - kada ćete objaviti poziv za predlaganje kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, u narodu poznat kao REM, u skladu sa novim Zakonom o elektronskim medijima? Rok za raspisivanje je 4. avgust. Sutra je zadnji radni dan. Zašto se i dalje ne poštuje zakon koji donosimo ovde u Skupštini? Ili ćete možda sutra zasedati kao Odbor za kulturu? Tražimo hitnu informaciju.Drugo pitanje je pitanje za ministra Lončara. za ministra Lončara. Gospodine ministre, zašto ste postavili klime samo na četvrti sprat porodilišta "Narodni front" i zašto niste održavali klime koje su postavili 2007. godine?Gospodo, a to je ujedno i odgovor za mnoge koji pitaju - a što niste vi postavili klime kada ste bili na vlasti - mi nismo varvari, radili smo i mi nešto. Klime su postavljene 2007. godine, nisu održavane do današnjeg dana i sada ste postavili klime samo na četvrti sprat. Da li je to samo zbog televizije?Drugo pitanje za ministra Lončara. Gospodine ministre, zašto su većina bolnica i domova zdravlja u blokadi? Ja sam čovek u srednjim godinama, približavam se starosti, počeću da budem korisnik bolnice i zdravstvenih usluga. Voleo bih, kada dođe to vreme, da umrem od smrti, ne zbog blokade i zbog nemanja sredstava, jer morate da znate da većina hirurških sala, lekari kada ulaze, hirurzi u hirurške sale, nemaju sredstva za dezinfekciju ruku. To je osnovno pitanje, to nije političko pitanje. Zašto se ne rešava problem blokada bolnica i domova zdravlja, kada kažete da na računima Republike Srbije ima šest i po milijardi evra? Kada ćete početi da rešavate taj problem? To se tiče svih građana Srbije.Treće pitanje, vrlo važno, pitanje za Agenciju za bezbednost saobraćaja, direktno Damiru Okanoviću, koji se često pojavljuje na televiziji. Imamo realan problem. Deca koja polažu sa 16, 17 godina "B" kategoriju, do 2021. godine ne smeju da voze posle 23 časova, odnosno od 23 sata do 6 časova ujutru ne smeju da voze. Znači, vi ste ograničili tu decu da ne smeju da rade ni noćne smene, ne smeju da rade kao konobari, ne smeju da rade u IT sektoru, ne smeju da rade kao da obuka za tenk traje samo tri meseca i posle toga puštate vozača tenka sa 20 godina da vozi sam, bez pratnje. Obuka za bilo koji oklopni transporter, za kamion, u vojsci isto toliko kratko traje i puštate na putevima da ista ta mlada deca voze ta borbena vozila bez pratnje, a deca koja su 16, 17 godina, moraju pet godina da imaju privremene dozvole. Razumem da se kontroliše na alkohol, razumem da se kontroliše na kubaturu, ali ograničavati decu da ne mogu da voze automobile od 23.00 sata i da ne mogu, da im je skraćeno pravo na rad, mislim da je vreme da se taj zakon koriguje.Taj zakon po meni i po ovim stvarima uopšte ne doprinosi bezbednosti saobraćaja, doprinosi samo punjenju budžeta Republike Srbije. Mora da znate da MUP Republike Srbije prihoduje od 25 do 30 miliona evra na mesečnom nivou od mandatnih kazni, bolje nego NIS i Telekom zajedno. Ako smatrate da je to preduzeće koje treba da prihoduje onda je u redu, ali ako smatrate da je bezbednost saobraćaja, moramo da promenimo saobraćaj.U Vladičinom Hanu ne postoji mlado dete koje nije kažnjeno zbog toga, tamo su patrole policije koje non-stop vrše pritisak na građane samo zbog takvih sirovih zakona, nesmislenih, ne misaonih nego sirovih zakona koji samo MUP poštuje. Tražimo Damira Okanovića da dobro razradi ovaj zakon i da dođe do promene zakona. Hvala puno.

Kada će se u Narodnoj skupštini pred narodnim poslanicima naći plan razvoja i prostorni plan Republike Srbije kao osnovni dokumenti predviđeni Zakonom o planskom sistemu bez kojih se ne može doneti nijedna pojedinačna strategija ili prostorni plan nižeg za Ministarstvo finansija - Zašto se EPS zadužuje kod inostranih banaka, a ne kod Poštanske štedionice kao za nacionalni stadion? Ko odlučuje o ovakvom načinu zaduživanja?Sledeće pitanje, upućeno Kancelariji za Kosovo i Metohiju - Šta država planira da uradi povodom masovnog egzodusa Srba sa Kosova i Metohije koji se dešava poslednjih dana i nedelja?I, pitanje za ministra Martinovića, Ministarstvo poljoprivrede. Da li se vrše granične kontrole mleka i mlečnih proizvoda na ekonomske prevare i skrivene mane? Da li ministar poljoprivrede ima informacije koliko je rekonstruisanog mleka uvezeno u Republiku Srbiju tokom 2023. godine? Hvala.

Da li je Ministarstvo dobijalo pritužbe na rad sudije Mirjane Ilić i da li je iste dostavljale predsedniku Višeg suda u Beogradu na izjašnjenje, te ako jeste, kakve je odgovore dobilo? Suština tih primedbi je da ta sudija već 20 meseci nezakonito i suprotno pozitivnim zakonskim propisima, zloupotrebom nepostojećeg instituta službene beleške sprečava da Krivično veće tog suda odluči o predlogu za suđenje u odsustvu u predmetu poznatom kao optužnica za Petrovačku i Prijedorsku cestu.U

onda moje današnje pitanje tretirajte kao pritužbu i molim vas da mi u skladu sa Poslovnikom dostavite povratnu informaciju u odgovarajućem roku. Hvala.

bih postavila tri pitanja koja su direktno vezana za nadležnost Ministarstva prosvete, ministarki Slavici Đukić Dejanović.Možete li me informisati u kojoj fazi su izmene Krivičnog zakonika, za koji je pokrenuta akcija i razgovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata prethodne školske godine, a imajući u vidu nekoliko stravičnih prebijanja i maltretiranja nastavnika u Trsteniku, Beogradu, dve srednje škole i jednoj osnovnoj školi, na radnom mestu.Kada možemo očekivati njegovu primenu? Posebno me interesuje da li primenom ovog zakona da će nastavnici u obrazovnim ustanovama biti potpuno bezbedni, a eventualni počinioci, bilo roditelji, bilo učenici, koji pokušaju da nastavnike izlože svim vrstama nasilja, mislim na verbalno, fizičko i digitalno, biti adekvatno kažnjeni u najkraćem vremenskom periodu, koji se ne ne može prenositi u narednu kalendarsku godinu?Potpuno je jasno da ovim zakonikom ne može biti isti tretman učenika različitih uzrasta, odnosno interesuje me koje instrumente praćenja i nadzora primenjujete prilikom usvajanja pomenutog dokumenta?Moje pitanje dolazi pre svega, iz pozicije nastavnika koji je u prosveti 32 godine, a zatim iz potrebe velikog broja mojih kolega koji su neprekidno izloženi samovolji i brutalnom nasilju koje dolazi od strane učenika i roditelja istih. Naravno, ovde bih zaista želela da naglasim da ima i sjajnih učenika i roditelja koji su pravi saradnici obrazovnom sistemu. Takođe, bih volela da istaknem da su prosvetni radnici često i u funkciji roditelja, tako da mogu da sagledaju prosvetni sistem iz ugla učenika, bivših učenika, roditelja i nastavnika koji je direktno zaposlen u obrazovanju.Sledeće pitanje koje je goruće tiče se prirodnih nauka, odnosi se na deficit ili hronični nedostatak nastavnika fizike i matematike u obrazovnom sistemu Srbije. Interesuje me poseduje li Ministarstvo kojem vi rukovodite tačnu evidenciju koliko nastavnika pomenutih predmeta nedostaje u osnovnim i srednjim školama Srbije? Ko zamenjuje ove nastavnike na svim nivoima obrazovanja i kakve ugovore potpisuju kolege koje nisu stručne za obavljanje predmetnog nastavnika fizike i matematike? Da li ste uspeli da ostvarite saradnju sa Fizičkim i Matematičkim fakultetima na teritoriji cele Srbije i sa kojima? Da li ste u okviru te saradnje napravili strateško promišljanje kako povećati broj studenata upisanih na nastavničkim smerovima ovih fakulteta, ali i fakulteta koji ne školuju dovoljan broj studenata i kako budžetski podržati sva deficitarna zanimanja.?Jasno je da se savremena tehnologija i medicina pre svega, zasnivaju na profilima učenika učenika koji imaju adekvatna znanja iz fizike i matematike.Moje treće pitanje koje smatram gorućim, jeste veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija, tzv. AI ili artificial intelligence, krupnim koracima zakoračila u sve pore savremenog života. Između ostalog ona ostvaruje izuzetno krupan uticaj na obrazovni sistem naše zemlje. Evidentno je da niti nastavnici niti učenici ne poznaju sve prednosti i mane korišćenja veštačke inteligencije niti instrumente primene u obrazovanju.Nedavno je održana javna rasprava o artificial intelligence, moje kolege i mene interesuje da li Ministarstvo prosvete ima jasan plan, agendu i stav da bi trebalo koristiti veštačku inteligenciju u obrazovanju naše dece. Dakle, kad u kom razredu u kojim nastavnim predmetima, kod kojih nastavnih jedinica se može koristiti veštačka inteligencija? Imate li analizu i procenu benefita i mana, ali i standardizaciju celog procesa implementacije veštačke inteligencije obrazovanja? Ako nemate, da li planirate da je napravite i kada?Upoznata sam sa predlogom strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2024.do 2030. godine. Volela bih da naglasim, posle dugogodišnjeg iskustva, da se obrazovni sistem u našoj zemlji već godinama zasniva na entuzijazmu pojedinačnih nastavnika, a ne na funkcionalnom

Verujemo ne i poslednje.Sledeći ima reč gospodin Rastislav Dinić. Izvolite. **Rastislav Dinić** moje prvo pitanje postavio bih celoj Vladi, ali naročito ministru za saobraćaj i infrastrukturu, koji trenutno nije ovde, želimo mu brz oporavak, kada će, prvo pitanje zapravo, da li u ugovoru sa Vansiem, koncesionom ugovoru sa Vansiem, za beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ postoji klauzula kojom se eksplicitno ograničava broj putnika sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki“, odnosno, sa drugih manjih aerodroma u Srbiji?Pitanje za celu Vladu kada će biti skinuta oznaka tajnosti sa ključnih delova ovog ugovora, čije je objavljivanje obećala još prethodna predsednica Vlade pre više od šest godina?Dakle,

navodno objašnjenje za to bilo je vrlo neubedljivo, rečeno je da se to dešava zato što aerodrom ne može da napreduje u drugom slučaju, to nije tačno, kao što smo imali prilike da vidimo, mnogi drugi aerodromi širom sveta u vlasništvu lokalnih samouprava vrlo lepo napreduju uz podršku države. Postoje brojni zakonski načini i postojali su i još uvek postoje, da se razvoj niškog aerodroma bez obzira na to što je bio u vlasništvu lokalne samouprave, konkretno grada niša. Pravi razlozi za ovo poklanjanje mogu se naći na drugom mestu. Mnogi raniji ministri su nehotice to otkrili, jedan od njih je Tomislav Momirović, koji je 2021. godine, izjavio da je broj putnika sa niškog aerodroma ograničen na milion putnika, jel tako? Međutim, zvaničnu informaciju da postoji klauzula u ugovoru do sada još uvek nismo dobili. Tadašnja premijerka Ana Brnabić je eksplicitno obećala da će ugovor o celosti biti objavljen u roku od dve nedelje, pa u roku od dva meseca, i to se ni do dan danas nije desilo.Mislim da je jako važno postaviti ovo pitanje. ministar Vesić i sam kritikovao Vansi, rekao da krše neke ugovorne obaveze, koje nije mogao da navede, jer ne znamo tačno koje su to obaveze, pošto ti delovi ugovora nisu objavljeni. Mislim da je važno da dobijemo odgovor na ovo pitanje, upravo u ovom trenutku, jer u načinu na koji je je koncesioni ugovornike, ključni delovi ovog koncesionog ugovora na način na koji su oni sakriveni od javnosti pokazuje jednu matricu ponašanja ove vlasti, koja na različite načine štiti strane investitore,

stranog investitora konkretno u pitanju je bio Vansi.Imamo razloga da verujemo da se slična stvar danas dešava i sa rudnikom koji se najavljuje u Jadru. Drugo pitanje, vezano je za vanredni inspekcijski nadzor koji je Ministarstvo zdravlja u februaru ove godine propisalo za lekare i zdravstvene instiutcije koje koje propisuju bolovanja radnicima u Nišu, i tom prilikom je tadašnja premijerka Ana Brnabić optužila niške radnike za preveliki apstentizam, odnosno da zloupotrebljavaju bolovanja, ova mera nije bila samo mera inspekcijskog nadzora nad lekarima i ona je zapravo podrazumevala ulazak u zdravstevene kartone velikog broja niških radnika.Ja bih želeo da pitam ministra zdravlja Zlatibora Lončara i ministra rada Nemanju Starovića, po kom osnovu je određena ova mera, vrlo ivazivna mera, vanrednog inspekcijskog nadzora i to su moja pitanja. Hvala. Hvala vama gospodine Diniću.Sledeći reč ima gospodin Uroš Đokić. **Uroš Đokić** Hvala predsedavajuća, poštovani građani Republike Srbije, a naročito vi koji živite u Zlatiborskom okrugu, ja ću danas kao vaš predstavnik u ovom domu postaviti nekoliko pitanja.Prvo,

bih podsetio sve građane Republike Srbije da je predsednik u svom predizbornom programu u Bajinoj bašti i Užicu 2022. godine izjavio – u pitanju je 50 minuta odvratnog puta između Bajine bašte i Užica, zbog čega ljudi u Užice ne idu često, niti iz Užica i drugih mesta dolaze u Bajinu Baštu i rešićemo to tunelom ispod Kadinjače za samo dve godine. Jedino što u svom obraćanju predsednik nije slagao jeste da je u pitanju zaista 50 minuta odvratnog puta. Međutim reče predsednik da niko zbog ovog u Užice ne ide. Ja se pitam šta o tome mislite svi vi građani vas 87 koji svaki dan prelazi ovaj put da bi išlo na svoje radno mesto iz Bajine Bašte u Užice.Takođe se pitam šta mislite o ovome svi vi koji idete u Osnovni sud, Privredni sud, u Tužilaštvo, u poresku upravu koji odlazite kod svojih rođaka.Odavde rođaka.Odavde proizilazi i pitanja za ministra zdravlja Zlatibor Lončara.Da li znate, ministre, da ovim odvratnim putem svako dan 42 ljudi ide na dijalizu, jer nema uslove za dijalizu u Bajinoj Bašti?Da li znate ministre da je visinska razlika između Bajine Bašte i prevoja Kadinjača gotovo 300 metara? Da li znate da svi naši dragi bližnji koji kada dožive srčane probleme i kada krenu u opštu bolnicu Užice, preko 50% njih ne stigne do Užica jer premine na Kadinjači, zbog ove visinske razlike? Ne verujem da znate, ali nažalost mnogi ljudi koji gledaju ovaj prenos to znaju.Da li možete da pretpostavite kako izgleda trudnicama u zadnjim nedeljama trudnoće kada dva, tri puta sedmično moraju da idu na kontrolni ultrazvuk u Užice? Da li znate kako izgleda kada pukne vodenjak u Bajinoj Bašti, a najbliže porodilište je u Užicu? Verujem da ne znate.Da li znate, ministre, da je zdravstvenu negu gotovo nemoguće dobiti u Bajinoj Bašti, u Novoj Varoši, u Sjenici, u Priboju? Da li znate da kada dođete u Užice često se ispostavi da skener ne radi, a da tu uslugu koju ne možete da dobijete u bolnici, možete dobiti u privatnoj praksi u roku samo od pola sata za desetak hiljade dinara?Ali, da se vratim ministru Goranu Vesiću. Ministre, potpisali ste Memorandum o saradnji sa kineskim izvođačem, sa „Powerchina“. Kaže se da je trenutno u pitanju pogađanje oko cene i da je samo pitanje cene da bi se potpisao komercijalni ugovor.Koliko ugovor.Koliko će, ministre, ovo pogađanje da traje? Pošli smo od 50 miliona evra, došli smo do 92 miliona evra i još uvek se pogađamo koliko će koštati 1.200 metara tunela. Da li treba da dođemo do 100 hiljada evra po jednom metru? Da li treba da sačekamo da ostane dovoljno mogućnosti da se svaka SNS firma ugradi i da li uopšte imate predstavu koliko bi se novih puteva, bolnica, vrtića, porodilišta moglo izgraditi od tog novca?Da vas pitam, ministre, koliko danas košta jedan život? Koliko koštaju suze deteta čiji roditelji ne dođu do opšte bolnice u Užicu ili, ne daj bože, koliko koštaju suze roditelja čije dete tamo ne stigne? Strašno je jer se mi to danas pitamo.Znate li, ministre, koliko možemo da uradimo za ovih 50 miliona evra koje planirate da ukradete?Kao narodni poslanik koji dolazi iz Bajine Bašte sam danas pomešanih osećanja. Pitam se da li da očekujem pozitivan odgovor od vas da će se krenuti sa izgradnjom, da će to biti brzo gotovo ili da očekujem da izgradnja neće krenuti, jer svedoci smo da sve rasprave u Domu Narodne skupštine ovih dana idu u smeru izgradnje saobraćajnica koje dugujete Rio Tintu?Da li je možda nepotpisivanje komercijalnog ugovora samo znak da Bajina Bašta neće biti žrtvovana na mapi Srbije i da naša deca neće živeti pod tonama jalovišta sumporne kiseline?Da li treba da, moji dragi Bajinobaštani i Užičani, umiranje naših baka, deka, očeva i majki sa srčanim problemima shvatimo kao genetsku normalnost? Da li da ove muke trudnica one shvate kao usud toga gde žive i gde su osuđeni da žive i da svi zajedno budemo srećni sa znanjem da nam put neće raditi Rio Tinto, nema interesa za to? Naravno, da nećemo i naravno da ćemo svi mi u Narodnoj skupštini Srbije kao vaši predstavnici pritiskati i opominjati ministre da moraju da se grade putevi koji ljudima život znače, ali isto tako moramo pominjati da putevi ne mogu i ne smeju koštati basnoslovno, da se ne mogu graditi po interesima stranih kompanija već isključivo prema interesu građana Republike Srbije.Naravno Srbije.Naravno da ćemo svi mi poslanici Narodnog pokreta Srbije stajati rame uz rame sa ljudima iz cele Srbije koji se protive suludoj ideji raskopavanja Srbije.Na kraju mog današnjeg obraćanja pitanje za sve članove Vlade, premijera i za predsednika države – da li ste čuli, gospodo, staru srpsku izreku „Tvoje je samo ono što si kupio. Ono što si nasledio, nije tvoje, to je od tvoje dece“.Gospodo, građani koji su nas glasali i čije interese ovde zastupamo vam poručuju – rudnika neće biti.Hvala. Gospodine Đokiću, verujem da ste vi čuli za stari srpski običaj da se bolesnim ljudima poželi brzo i dobro ozdravljenje.Ministar Vesić, koga ste pitali toliko dugo, je pozitivan na korona virus, kao i premijer, tako da očekujem i verujem da ćete izraziti želje za brzo ozdravljenje u kontekstu vaše brige koje ste kroz pitanja

više od 20 dana EPS ne odgovara na pet jednostavnih i konkretnih poslaničkih pitanja o aktuelnom stanju u elektroenergetskom sektoru.Koju količinu električne energije je EPS uvezao u periodu od 8. aprila do 8. jula 2024. godine i po kojoj prosečnoj ceni? Koliki finansijski gubitak je EPS ostvario u tom periodu na poslovima uvoza električne energije? Koliko neplaniranih zastoja, odnosno ispada termoblokova je bilo u ta tri meseca. Koliko ih je bilo u istom periodu 2023. godine i kolika je mesečna naknada članova Nadzornog odbora

svega toga svakom dobronamernom građaninu Srbije je potpuno jasno da je elektroenergetski sistem daleko od stabilnosti, odnosno da je upravo suprotno, nalazi se pred potpunim raspadom.Gospođo

što je i očekivano kada neko bez dana iskustva u elektroenergetskom sektoru preuzme da vodi najveću i najkompleksniju firmu u Srbiji.Od kada ste došli na mesto ministarke energetike sve što ste radili bilo je usmereno na privatizaciju i upropaštanje EPS-a. Izmenili ste Statut preduzeća kako biste omogućili prodaju i otuđenje imovine velike vrednosti. Pokušali ste privatizaciju izdvajanjem 11 hidroelektrana u zajedničko preduzeće sa mađarskim MVM-om. Smenili ste i sramno otpustili direktora Miroslava Tomaševića koji je sprečio privatizaciju, uveo red u raspalu firmu, konsolidovao proizvodnju i obezbedio sigurno snabdevanje električnom energijom.Zanemarili energijom.Zanemarili ste otvaranje novih kopova u Kolubari, novog proizvodnog termo kapaciteta u Kostolcu i sistema za odsumporavanje. Višestruko ste povećali cene građanima i privredi, a kineskim kompanijama „Ziđin“ i HBIS Železara Smederevo naplaćujete struju po povlašćenim cenama.Omogućili ste uvoz nekvalitetnog uglja iz regiona, što je postao jedan od ključnih uzroka za česte ispade u termoblokovima. Doveli ste iz komercijalne banke konsultanta „Tonchew Advisory“, koga ste platili 12 miliona dinara da pronađe najboljeg direktora na svetskom tržištu za EPS.Koga EPS.Koga su posle godinu dana predložili i koga ste vi izabrali? Pa, postojećeg aktuelnog v.d. direktora Dušana Živkovića, koji je potpuno nekompetentan za tu funkciju, jer nema dana iskustva na menadžerskim poslovima, uprkos protivljenju norveških članova Nadzornog odbora.Posledice ovako štetnih odluka vidljive su svaki dan i na svakom koraku. EPS se danas ne reformiše i ne oporavlja. „Elektroprivreda ovoj sednici će se EPS zadužiti za dodatnih nekoliko stotina miliona evra, a očekivano je da će već u septembru imati ozbiljan problem sa redovnim plaćanjem dobavljačima.Gospođo Đedović Handanović,

Ovakvi rezultati samo potvrđuju vašu rešenost da isisavanjem para kroz koruptivne poslove, uvozom nekvalitetnog uglja iz regiona, dovođenjem poslušnih partijskih kadrova i prekomernim zaduživanjem firme istrajete u toj nameri.Hvala. Hvala, uvažena predsedavajuća.Poštovane kolege narodni poslanici, građani Srbije, imao bih prvo pitanje za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno gospodina Vesića koji, nažalost, nije danas tu sa nama i želim mu brz oporavak od korona virusa, kao i našem premijeru Milošu Vučeviću.Od 2012. godine, pa do sada, u našoj zemlji izgrađeno je preko 468 kilometara auto-puteva, auto-puteva koji su u potpunosti izmenili lice i tok razvoja naše zemlje, zahvaljujuću kojim su došli novi investitori i otvorena su nova radna mesta, odnosno preko 500.000 novih radnih mesta je otvoreno. Proteklih dana imali smo priliku da čujemo od pojedinih predstavnika opozicije da se država bespotrebno zadužuje za izgradnju auto-puteva, da nam možda ti i takvi puteva nisu ni neophodni, pa bih iz tog razloga želeo da pitam nadležnog ministra - da li možemo da dobijemo poređenje koliko zemlje u okruženju ulažu u auto-puteve, kakve im to koristi donosi, koji su osnovni izvori finansiranja, a i zarad toga da građanima Srbije bude potpuno jasno kolika je cena koštanja, odnosno kada se uporedi cena kilometra auto-puteva u našoj zemlji i koliko to košta u zemljama u okruženju?Nama

investitore iz Kanade. Hteo je sa i njima da gradi auto-put, a ne sa svojom državom. Naravno to obećanje građanima Šapca ispunio je predsednik Aleksandar Vučić. Šabac je prošle godine dobio novi auto-put i za naš Šapčane je veoma važno kada država obezbedi sredstva za finansiranje najvažnijih infrastrukturnih projekata. To za nas znači nove investitore, nova radna mesta i Šabac kao bolje mesto za život.Brza za život.Brza saobraćajnica do Loznice i novo otvoreni auto-put od Šapca ka Rumi su nešto što zaista jeste promenilo način života u Šapcu. Privredna aktivnost je izuzetno porasla i stopa nezaposlenosti u našem gradu je na istorijskom minimumu. Nastavak izgradnje putne infrastrukture prestavlja nastavak obećanja, odnosno ispunjenje obećanja politike Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića da će cela Srbija dobiti podjednaku šansu da se razvija, a to se svakako najbolje i postiže dovođenjem novih investitora i otvaranjem novih radnih mesta, a za to su nam neophodni i dobri putevi.Drugo pitanje postavio bih Ministarstvu za zaštitu životne sredine, odnosno ministarki Ireni Vujović. Vlada Republike Srbije pokazala je ogromnu odgovornost prema građanima Srbije time što nije odustala od projekta „Jadar“, projekta koji, ukoliko se dokaže da nema negativnih efekata po životnu sredinu, našoj zemlji može doneti izuzetno veliku ekonomsku korist, ali ono što je važno jeste da će našu zemlju svrstati među one države koje će na svetskom nivou dati ogroman doprinos u borbi protiv klimatskih promena. Naravno ova tema podelila je javnost i čini mi se da se građani Srbije guše u dezinformacijama koje svakodnevno dobijaju pre svega od političara koji nisu dovoljno stručni, a prestavljaju se da su stručni iz oblasti ekologije.Naravno, ukoliko ovako nastavimo, ukoliko opozicija bude javno linčovala svakog stručnjaka iz ove oblasti i koji se bude javno oglasio i rekao nešto sa čime se opozicija ne slaže u Srbiji, mi nikada nećemo dobiti prave i jasne informacije koje su nam važne za realno odlučivanje o ovom projektu. Svakodnevno na društvenim mrežama i u medijima vidimo niz laži i neistina koje se šire o ovom projektu i koje za cilj imaju jedino da zaplaše građane Srbije kako bi destabilizovali ovu državu. Vidimo čak da će se litijum kopati u nekim mestima gde i nema litijuma, vidimo da je možda rudnik već pokrenut, videli smo i slike da je Drina već crvena od kopanja litijuma, čak se koriste i laži o našim poznatim sportistima kako bi se javnost zaplašila ovim projektom.Naravno, jučerašnji skup u Šapcu pokazao je kolika je odgovornost opozicije i onih koji su govorili na tom protesnom skupu koji je održan u mog gradu juče. Novinarka Biljana Stepanović je, moram da citiram jednu rečenicu, jer me je zaista zapanjila tolika neodgovornost prema građanima Srbije, prema ovom projektu, s obzirom da je na skupu koji je organizovan protiv „Rio Tinta“ i protiv iskopavanja litijuma u našoj zemlji, izjavila – ja ne znam ništa o litijumu, ne znam ništa o kiselinama, ali znam da ovaj projekat nije dobar za nas. To je, po mom mišljenju, neodgovorno ponašanje.Mi na ovom projektu moramo pokazati odgovornost, odgovornost prema projektu koji prestavlja našu veliku razvojnu šansu, komparativnu prednost koju smo dobili i od Boga i od prirode i moramo pokušati bar iscrpeti sve mogućnosti da se ovaj projekat ostvari. Siguran sam da se u 21. veku mogu pomiriti ekonomija i ekologija, da su tehnologije toliko uznapredovale da se svaki proces može vršiti bez negativnih uticaja na životnu okolinu.Iz tog razloga postavio bih pitanje Ministarstvu za zaštitu životne sredine - kada će se organizovati javna rasprava o Nacrtu studije uticaja na životnu sredinu, obzirom da je potrebno da ohrabrimo struku da se izjasni o ovoj temi, da nam daju prave informacije? Ja sam iz Šapca i ja želim da mi grad bude zdrav i moja deca i moja supruga i moja porodica, rodbina i prijatelji, svi živimo u tom gradu i svi mi imamo isti interes. Hoćemo da nam grad bude zdrav i da nam ekonomija bude jaka. Zato mislim da ova tema treba da prestane da se politizuje i da se isključivo struka izjašnjava o ovoj temi kako bismo imali jasne i nedvosmislene informacije o onome što je važno. **Marina Raguš** Hvala vam dr Bajiću.Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Mirka Lukić Šarkanović i Uglješa Marković.Nastavljamo pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđo Đorđić, zajedno Vojislav Mihailović i Vladimir Đorđević, zajedno Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonić i Goran Petković, zajedno mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović, zajedno Borislav Novaković, Ivana Rokvić, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Slavica Radovanović, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković i zajedno Radomir Lazović, docent dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, docent dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko želi reč?Reč

Predloženo povećanje koštanja takse za javni medijski servis predstavlja prevaru građana Srbije, i to najmanje iz dva razloga.Prvo, postojite svi vi građani koji ovaj prenos Narodne skupštine ove sednice pratite putem svojim TV prijemnika, ali tako što imate uslugu kod provajdera, da li je to kablovska televizija, IP televizija, da li je to „Total TV“, nije važno, uz račun koji dobijate od svojih provajdera vi plaćate cenu koštanja gledanja RTS-a. Paralelno sa time, uz račun za struju, vi takođe dobijate i taksu koju treba da platite i ovaj put direktno ide RTS-u. Na ovaj način vi duplo plaćate uslugu koju najčešće i ne koristite. Sada predloženim povećanjem cena koštanja ove usluge raste za 16,6% i za vas je to inflatorni porez kojim vi finansirate nerad RTS-a za uslugu koju već imate na drugoj strani.Sa druge strane, postojite i svi vi građani koji nemate tu sreću da možete sebi da priuštite kablovske ili druge operatere, da priuštite veći broj kanala i ovaj prenos pratite putem svojim tv prijemnika i putem svojim antena. Za sve vas ovo je naročito značajno, jer svi vi imate jako male prihode. Vi znate kako je vaš životni standard nizak, znate koliko puta se desilo da na kasi u supermarketu kažete deci – ne moraš danas tu čokoladu kupovati, ostale su dve kockice od juče ili da pomislite – ne mora danas flaša ulja, razvodniću ovo što imam do vikenda i kupiću u ponedeljak novu flašu ulja. Vi ćete takođe plaćati 16,6% veću cenu za javni medijski servis i niko vam na tom RTS-u neće reći da ovo povećanje prati trend sveopšteg porasta cena u Srbiji zbog toga što svake godine za isti novac možete da kupite znatno manje.Niko vam neće reći da je minimalna penzija u Srbiji oko 25.000 dinara, da je za poljoprivrednike u iznosu od 19.644 dinara. Niko vam neće reći da vas 140.000 prima ovaj minimalni iznos penzije i da bi mogli da izdržite ovo poskupljenje od 16,6% vaša bi penzija odmah morala da poraste makar za 4.000 dinara, a neće porasti.Zbog svega toga, Narodni pokret Srbije – Miroslava Aleksića predložio je brisanje ovakvog amandmana i nećemo glasati za ovaj predlog. Hvala. Gospodine Đokiću, hvala vam što ste govorili isključivo o amandmanu.Sledeći je gospodin Radomir Lazović.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Dakle, naša primedba takođe tiče se toga da pretplatu ne treba povećavati, ali pored toga što je jasno da RTS nekažnjeno krši pravo na istinitoj i potpunoj i pravovremeno informisanje, koje građanima Srbije garantovano Ustavom, članom 51. Zakonom o elektronskim medijima, Zakonom o javnim medijskim servisima, Zakonom o javnom informisanju i medijima, Statutu RTS-a, Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Sve su to zakoni koji govore o tome da treba pravovremeno i istinito izveštavati, što mi smatramo da RTS svakako ne radi.Pored toga što ovo ne radi, on služi i kao propagandno glasilo pre svega Aleksandra Vučića, jer je prema monitoringu BIRODIA u Dnevniku 2 RTS-a zauzeo čak 26% vremena. Dodajmo tu onda nakon toga je SNS, dodajmo Vladu, dodajmo celu tu mašinu kojom vi u stvari zamagljujete javno mnjenje i vršite propagandu.Ono što bih ja hteo dodatno da kažem jeste šta građani još dobijaju za novac koji ulaže u RTS. Nedavno smo imali Evropsko prvenstvo u fudbalu. Skoro svaka druga reklama u toku ovog prvenstva bila je posvećena kladionicom. Našu reprezentaciju tada pratila je između 2,4 miliona gledaoca i 2,6 miliona gledaoca. Ukoliko uzmemo da je negde 11% od toga maloletnika, znači da su reklame za kockarnici gledale stotine hiljada ljudi.Prema novijim istraživanjima, znači velikom broju istraživanja, preko 1.000 radova, dokazana je i povezana je veza između broja reklama za kockarnice i ljudi koji su zavisnici od kockanja.Dakle, šta mi radimo? Mi direktno plaćamo RTS-u da nam u tako značajnim i veoma gledanim programima širi širi nešto što je porok, što je štetno i što nas stavlja, a posebno mlade i siromašne u rizik.Sada ja pitam, ako plaćamo RTS, da li mora kockarnice da se reklamiraju? Evo, sada počinje Olimpijada, da čestitke našim sportistima koji su usvojili medalje, ali hajde da se zapitamo - da li taj program treba da koristimo i za reklamiranje kockarnica?Zato je Zeleni-levi front predao zakon, odnosno predlog zakona kojim bi se zabranilo reklamiranje kockarnica, ne samo u toku ovih velikih prvenstava, nego generalno uvek, kao što je zabranjeno reklamirati duvanske proizvode ili žestoka alkoholna pića. Zašto bi to bilo, ne samo na RTS-u, nego na svim našim kanalima?U Srbiji ima negde oko 300 hiljada ljudi koji su u ovom problemu zavisnici, a podsećam još jednom da je dokazana veza između reklamiranja i porasta ljudi koji su u zavisničkom statusu, odnosno koji su zavisnici od kockanja i čak je ovo jedno od najbržih rastućih zavisnosti i to je jedan od velikih problema sličan onome koji dolazi zbog zloupotreba supstanci kao što su teške droge i slično. Hvala. **Marina Raguš** Hvala vama.Govorili ste o amandmanu. Neizmerno hvala.Sledeći podnosilac, gospodin Dalibor Jekić.Izvolite. Hvala.Poštovani građani Srbije, da je Javni servis Javni servis mi ne bismo imali ništa protiv da razgovaramo ovde o ceni usluge koje on

za zaštitu rejtinga SNS.Da je Javni servis Javni servis mi bismo videli juče protest u Aranđelovcu i šta kažu Aranđelovčani. Kažu - ne litijumu i kažu ne referendumu.Da je Javni servis Javni servis, videli bismo da je bila krađa u decembru, videli bismo Arenu.Da je Javni servis Javni servis, videli bismo da se uništava Baba i da niko ne reaguje.Da je Javni servis Javni servis, videli bismo da se urušavaju kuće u selu Banja kod Aranđelovca.Da je Javni servis Javni servis videli bismo da imaju problem sa vodosnabdevanje građana u Topoli, u Ćupriji, u Paraćinu.Da je Javni servis Javni servis danas bismo videli da se Republika Srbija posle ove sednice zadužuje sa 3,3 milijarde evra, što znači da nam Siniša Mali i SNS zadužuju i unučiće.Da servis Javni servis videli bismo da se bavi istraživačkim novinarstvom pa bismo tako videli da projekat u Kragujevcu "Čista Srbija" po metru je 409 evra ugovoren, a da na primer "Vodovod" i "Kanalizacija" kao treći i četvrti podizvođač rade taj isti posao za 126 do 129 evra.Nekada smo imali ozbiljne novinare, nekada smo imali Bojanu Lekić od koje su se preznojavali ljudi koji su bili ministri i koji su vodili ovu državu. Danas imamo novinare

Po amandmanu gospođa Milica Marušić Jablanović.Izvolite. se.Ekološki ustanak je takođe protiv toga da poskupi pretplata za RTS iz istih razloga koje su već imenovale naše kolege i zapravo u glavnim informativnim emisijama se potpuno cenzuriše svako kritički nastrojeno mišljenje prema politici i praksi vladajuće većine.Izveštavanje Javnog servisa je pristrasno, neobjektivno i što je najgore relativizuju se najveći društveni problemi i zapravo ne dovode se u vezu sa postupcima i odlukama SNS. Na taj način se gasi opoziciona misao, kritičko mišljenje i poriče se odgovornost ljudi koji su na vlasti i šalje se jedna implicitna poruka da nema mesta za unapređenje postojeće politike. Takođe, podstiče se cenzura i autocenzura i to potvrđujemo ne mi, nego izveštaji "Demostata" koji nalaze da na Javno servisu zapravo nema kritičkog antirežimskog mišljenja, što je, priznaćete, krajnje opasno.Znači da ovakav servis nije Javni servis i da ne zaslužuje povećano finansiranje.Takođe, vrlo smo zabrinuti zbog navoda "Pištaljke" da je rukovodstvo RTS nenamenski trošilo novac na neke projekte koji su bili suprotni odlukama Upravnog odbora. Zbog toga se isto pitamo - da li je opravdano finansirati ovaj Javni servis? Da Javni servis radi ono što zaista treba bio bi organizovan jedan osvrt kritički na izneti podatak da je srednja zarada u Srbiji 100 hiljada dinara. Kao što su ljudi već navodili ovo ne održava realnu sliku primanja u Srbiji. Treba govoriti ne u terminima srednje zarade aritmetičke sredine, nego o terminima medijalne zarade koja zapravo iznosi 77 hiljada razlika nije mala, priznaćete, prethodne godine medijalna zarada je iznosila samo 66 hiljada, a još važnije je pomenuti onu petinu ljudi u Srbiji koji primaju manje od 26 hiljada žive ti ljudi? Šta oni mogu sebi da priušte? Ovu zaradu na koji se vi pozivate, ovu visoku srednju zaradu zapravo vadi i tih 30 hiljada milionera u Srbiji, ali ovih milion i 200 od tih njihovih miliona zapravo nemaju ništa. Tako da, srednja zarada i izveštavanje na osnovu nje predstavlja svojevrsnu manipulaciju i Javni servis je dužan da se osvrne na to i da dozvoli nekome da o tome govori.Još jedna stvar koju bih volela da čujem na RTS je ono na šta ćemo mi danas upozoriti kao Ekološki ustanak. To je problem vodosnabdevanja u Srbiji. Godišnji gubici na vodovodnim sistemima za snabdevanje naših stanovnika pijaćom vodom su 250 miliona metara kubnih, što odgovara zapremini Zlatarskog jezera.Kada se radi monitoring akumulacije za snabdevanje građana pijaćom vodom ispostavlja se da ima jako puno problema koji uopšte nisu rešavani, što pokazuje da ako se ne preduzmu odgovarajuće mere mnogi ljudi će ostati bez vode za piće.Imamo problem netretiranih otpadnih voda, imamo problem nedozvoljene gradnje u prvoj zoni sanitarne zaštite, naročito na Gružanskom jezeru, imamo problem erozije zbog prekomerne seče šuma i u velikoj opasnosti jeste i akumulacija bare koja snabdeva Leskovac.Planirano zasipanje akumulacije je sedam puta veće nego što, odnosno mnoge akumulacije biti neupotrebljive.Ja bih volela da Javni servis obavesti građane o tome da se organizuje neka diskusija na tu temu i da se preduzmu odgovarajuće mere da bismo znali zbog čega plaćamo ovu pretplatu. Hvala vama, gospođo Marušić Jablanović.Sledeći po amandmanu je gospodin Vladimir Đorđević. Izvolite. **Vladimir predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, članovi Vlade, braćo i sestre pored malih ekrana, pomaže Bog.Mi ćemo glasati protiv, jer ovaj način finansiranja ima ideju da se privremeno pretvori u stalno i uobičajeno. Protiv povećanja smo za muk koji dobijamo sa javnog servisa. je naše pravo da ne znamo ništa, a već plaćamo preskupo mrak u kom se nalazi Javni medijski servis Srbije koji održava ovaj režim na vlasti.Prava je sreća da postoje društvene mreže, jer da nije tako i Gebels bi nam pozavideo na kontroli medija koji uređuje aktuelna vlast, a finansiraju ih bez prava na izbor građani Srbije. Možda su dodatna sredstva RTS-u i RTV-u neophodna kako bi mogli da snime edukativne emisije o blagodetima otvaranja rudnika po Srbiji ili da možda snime neku novu verziju „Otpisanih“ u kojoj Nemcima opraštamo sva zlodela koja su činili svojom brižnom politikom prema našem narodu u poslednjih sto godina i ono njihovo: „Sto za jednog“ pamtimo, ne zaboravljamo.Lično, zalagao bih se za pretplatu kada bi RTS i RTV pojačao nepostojeći kulturno-obrazovni program sa emisijama tipa „Nećete kopati“, „Rio Tinto, marš iz Srbije“ i slične one narodu bliske. Zahvaljujem.

Hvala vam.Dobar dan, gospođo predsedavajuća, dobar dan potpredsednicima, kolegama poslanicima i građanima Srbije. Želim brz oporavak svim bolesnim koji su odsutni danas iz naše Skupštine.Mi ćemo takođe da glasamo protiv povećanja protiv povećanja pretplate javnom servisu, pošto smatramo da bi neko se smatrao javnim servisom, mora da omogući dostupnost svim akterima političkog života u Srbiji, što apsolutno nije slučaj, čuli smo i od prethodnih govornika, a isto se odnosi i na našu poslaničku grupu, te je jasno da je to glasilo vladajuće partije.Naš pokret je apsolutno zabranjen na RTS-u. Takođe, kao što smo čuli i slažem se sa prethodnim govornicima, ta kuća se uopšte ne bavi ključnim temama za ovo društvo, sve pokušava da se sakrije, što je negativno, a čega u Srbiji sigurno ima dosta. Da bismo bili fer prema prozapadnim medijima, moramo da naglasimo da je naš pokret i tamo apsolutno zabranjen. Suma sumarum, iz nekog razloga pristup medijima koje finansira država i koje finansira Zapad su u istom stroju da blokiraju naš pokret.Zato smatram da nije na mestu opaska kolege poslanika Milivojevića da novinari sa RTS-a treba da se uče novinarstvu od novinara sa N1, nema tu niko sa kredibilitetom i nema niko da podeli svoje znanje ni na jednoj strani. Glavni mediji u Srbiji su izgubili svaki kredibilitet zaboravili su šta znači objektivno izveštavanje, i režimski mediji i prozapadni mediji svrstali su se sa SNN-om, BBS-jem, Slobodnom Evropom i sličnim i postali su deo propagandne mašinerije.Ali, da se vratimo tzv. medijskom javnom servisu. Čuli smo koje sve teme se nisu dotakli od prethodnih govornika, rekao bih da ne izveštavaju ni o egzodusu Srba sa Kosova koji je masovan je masovan poslednjih dana. Dakle, nema nikakve reči o tome. Danas smo postavili to poslaničko pitanje. Ne vidimo iz moje oblasti, recimo, oblasti, recimo, ne možemo o tome ništa da čujemo na javnom servisu, zašto je dozvoljeno stranim tužiocima da vršljaju po našim pravosudnim organima. Ne vidimo ni zašto je dobro i zašto će pokrenuti Srbiju napred rudna renta od 3% do 5%, a da će samo 95-97% od kopanja litijuma ići stranoj firmi.Dakle, stav naše poslaničke grupe je da ne treba dozvoliti povećanje naplate takse za javni medijski sistem, pošto isto ne zaslužuju, kao ni samo ime javnog servisa. Hvala vam.

Raguš.Uvaženi predstavnici Vlade Srbije, ministri u Vladi, uvažena guvernerko gospođo Tabaković, uvažene kolege narodni poslanici, danas i svih ovih dana raspravljamo o jako bitnim temama.Ja bih svakako izdvojio nešto što je možda i najbitnije u ovom sada trenutku za srpski narod, to je Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Imali smo prilike ovih dana da čujemo i od predstavnika Vlade Srbije i mojih uvaženih kolega iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ zbog čega je važna ova deklaracija. Nažalost, veći deo opozicije ne shvata značaj ove deklaracije, a ja bih samo podsetio, kada smo u funkciji članova Parlamentarnog foruma Republika Srbija – Republika Srpska nas nekoliko kolega bili prisutni na sednici Narodne skupštine Republike Srpske prošlog meseca, da je ta deklaracija usvojena u parlamentu Republike Srpske sa 62 glasa od 65.

građanima Srbije treba da prezentujemo i najvažnije stvari što se tiče ove deklaracije, a jedna od njih svakako je uopšte širenje te naše politike mira i stabilnosti. Dakle, ova deklaracija je promovisanje mira i stabilnosti i na području Srbije i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, celog Balkana i jugoistočne Evrope. To je i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova deklaracija i garantuje našu borbu i za opstanak Dejtonskog mirovnog sporazuma, a samim tim i opstanak Republike Srpske, kao jednog od dva entiteta. ovom deklaracijom potvrđujemo našu borbu i za opstanak i punu podršku Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što znači nastavak naše borbe da je Kosovo i Metohija južna srpska pokrajina.Ova deklaracija potvrđuje i našu borbu za brigu o srpskom narodu i na teritoriji Crne Gore i na teritoriji Severne Makedonije i na teritoriji Republike Hrvatske. Ova deklaracija garantuje da smo mi za zajednički život, najbolji mogući život prijateljski svih nacija koje žive na teritoriji Republike Srbije. Ja bih samo želeo da podsetim građane Srbije i prisutne poslanike i javnost da u Srbiji nikada nisu bili bolji odnosi između srpskog i bošnjačkog naroda, između srpskog i mađarskog naroda, između svih nacija. Ja razumem da ovim prekoputa iz opozicije smeta sve ono što je vezano za srpski nacionalni interes. Ja razumem da vi napadate Aleksandra Vučića i premijera Vučevića i prisutne ovde ministre i guvernera zato što se bore za jaku Srbiju i za očuvanje srpskih nacionalnih interesa, ali i interesa svih građana Srbije. Razumem vašu nervozu, ali bih vas zamolio da me pustite do kraja da govorim.Što se tiče deklaracije želim da istaknem još jednu jako bitnu stvar. Ova deklaracija je garant naše borbe za istorijsko pomirenje svih onih naroda na Balkanu koji imaju probleme u svojim odnosima. Ova deklaracija je naš odgovor da želimo istorijsko pomirenje i što bolje odnose i sa albanskim narodom na teritoriji Kosova i Metohije.Na kraju, želim da pružim punu podršku izboru za guvernera gospođe Jorgovanke Tabaković. Ona je svojim rezultatima pokazala jasno zašto je po treći put predložena, zašto je predložio predsednik Republike Aleksandar Vučić, jednom rečju najbolji predlaže najbolje.Želeo bih na kraju da pružim podršku za sve tačke dnevnog reda, posebno za izveštaje DRI, Agencije za sprečavanje korupcije, Komisije za hartije od vrednosti i da se zahvali vama ovde prisutnim ministrima i potpredsednici Vlade Ireni Vujović, svim ovde prisutnim drugim ministrima i onim koji su se borili ovih dana. Jasno odgovorili opozicije i javnosti, sve ono što se tiče najbitnijih tema. Da poželim brz oporavak premijeru Milošu Vučeviću i ministru Goranu Vesiću.Vama što se smejete kada je neko bolestan to govori o vama. Ja želim na kraju da istaknem da smo u jednoj dostojanstvenoj raspravi ovih dana sa strane ministara u Vladi Republike Srbije, guvernerke i mojih kolega iz poslaničke grupe predvođene predsednikom Milenkom Jovanovim, jasno pokazali koja je razlika između nas i vas. Vi napadate sve ono što je dobro za Srbiju, vi napadate sve ono što je vezano budućnost našeg naroda, a s druge strane mi koji podržavamo politiku Aleksandra Vučića jasno pokazujemo javnosti šta je nama na prvom mestu. Nama je Srbija na prvom mestu. Živela Srbija! Po Poslovniku, gospodin Radomir Lazović. Izvolite. i vi ste primetili da ovde brojni poslanici govore o dnevnom redu, ali prethodni govornik je povredio član 106. koji upravo to kaže, da se treba govoriti o dnevnom redu. Na dnevnom redu su amandmani o povećanju povećanju pretplate za RTS, pa ako može da se objasni kakve ovo sada ima veze sa tim pitanjem? Ja razumem da je možda on spremio to, pa nije stigao juče, ali ipak je na vama da ga upozorite. Na vama je da mu kažete da još uvek važi ovaj Poslovnik, da bi možda mogao da se drži teme dnevnog reda, ako svi ostali to rade.Razumem da je njemu neophodno da kaže kako da se busa u grudi junačke, da se pomene Srbija 70 puta, pa da valjda onda tako neko dobije privid da se možda zaista bave interesima Srbije, ali nažalost to nije sada na dnevnom redu. Na dnevnom redu je povećanje

da nam je cela u deponijama, da nam je vazduh zagađen, da su nam reke zagađene i brojne druge teme koje bi trebalo da se vide na Javnom servisu. Molim vas da ukažete i njemu i drugim govornicima da se držimo teme dnevnog reda. Hvala vam.Ovih vam.Ovih 30 sekundi što mi je ostalo evo dajem kao doprinos da se … **Marina Raguš** Vi znate da ste upravo zloupotrebili Poslovnik. To je bila klasična replika. Ne brinite, od vremena vaše grupe, na osnovu člana 103. stav 8. Na isti način kako ste vi obrazlagali ovaj amandman, gospodin Mrdić je obrazložio svoj stav. On je protiv amandmana.Vi insistirate da se pridržavamo Poslovnika.

potpuno upravu. S druge strane nije bilo uredu što se dobacivalo, kao što se sada dobacuje meni. Mislim da je treba da opomenete sve one koji su prekidali ovo jako interesantno izlaganje kolege. Hvala

Poštovani narodni poslanici, mnogo toga je rečeno u dosadašnjem toku rasprave. Za mene je potpuno razumljivo da će poslanici opozicije se uvek izjašnjavati protiv predloga koji podrazumevaju neku vrstu povećanja dažbina prema građanima, čak i kada se radi o zaista minimalnom povećanju televizijske takse od svega 50 dinara.Ono što smatram da nije dobro, pa nije ni korektno da se u diskusiji iznose podaci koji nisu tačni i koji mogu da dovedu u zabludu sve one koji prate tok skupštinskog zasedanja.Pre moram da se veoma kratko osvrnem na primedbe koje su se ticale uređivačke politike javnih medijskih servisa Srbije. da bude suštinski nezadovoljan uređivačkom politikom, prevashodno RTS, to smo svakako mi koji smo članovi Vlade Republike Srbije, kao i kolege koji su poslanici vladajuće koalicije.Svi

u opozicionim klupama.Ukoliko želimo da imamo javne medijske servise u našoj državi mi moramo obezbediti stabilan i održiv sistem finansiranja. Tri su modela koja postoje. Jedno je putem prikupljanja taksi, drugi subvencijama iz budžeta Republike Srbije i treći mešoviti model.Mi smo se opredelili za ovaj prvi model kako bi isključila, dakle, svaka čak i teoretska mogućnost uticaja izvršne vlasti na uređivačku politiku javnih medijskih servisa. Upravo zbog toga smo 2021. godine kada je utvrđena dosadašnja visina takse od 299 dinara u potpunosti ukinuli sve subvencije iz budžeta Republike Srbije.Ono što smo mogli čuti tokom diskusije, na šta se zapravo osvrćem, jeste jedna čudna matematika koji su pojedini poslanici izveli, rekavši, da eto sada sa povećanjem od tih 50 dinara, televizijska taksa raste za 16,6% te da te da bi penzioneri da bi mogli da podmire to poskupljenje morali da imaju takođe povećanje od 16,6%, odnosno da je prosečna penzija morala da poraste za 4.000 dinara.Naravno, da je to netačno i naravno da to predstavlja nekakvu čudnu matematiku koja nikome nije zapravo zapravo do kraja razumljiva, da zbog povećanja od 50 dinara mesečno je potrebno da prosečna penzija poraste za 4.000 dinara kako bi se to moglo podmiriti. Ali, da stvar bude interesantnija, dakle, već sam spomenuo da je taksa od 299 dinara ta visina utvrđena 2021. godine, sada se povećava, držimo se procenata 16,6 u međuvremenu prosečna penzija u periodu od 2021. godine do 2024. godine je porasla za 57,8% nominalno, a ako računamo i faktor inflacije, realno povećanje je 19,8%.Dakle u svakom slučaju čak i kada posmatramo procente ne držimo se tog apsolutnog iznosa od 50 dinara, penzije su značajno više, rasle u prethodne tri godine, nego sada kada govorimo o stopi kojom se usklađuje, dakle, i koriguje cena televizijske takse.Kada takse.Kada već spominjemo rast penzija, uvek je dobro ponoviti da će svi naši stariji sugrađani, penzioneri imati priliku da već od početka naredne godine dobiju dodatno povećanje penzija koja će biti procentualno u dvocifrenom iznosu, dakle, svakako preko deset procenata, a uz sve podatke koje sam naveo, naravno, nismo uračunali jednokratne pomoći koje se periodično spram budžetskih mogućnosti isplaćuju. Hvala vam.U

Pajić.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima gospodin Pajić. Izvolite. Bilo je samo pitanje vremena kada će vaša vlast ponovo da zavuče ruke u džepove građana. Aranžman vezano za javni medijski servis je sledeći. Građani moraju da plaćaju propagandu i prenose funkcionerske kampanje, s jedne strane, zbog vaše loše ekonomske politike, prvenstveno, katastrofalnog trošenja javnog novca i bahatog rasipništva.Umesto da ukinete ovu pretplatu ili taksu, kao što ste i obećavali, ili da cena bude simbolična, kao što to mi ovim amandmanom predlažemo, vi ste se drznuli da na tri nedelje pre početka školske godine tu cenu povećavate.Ne zadovoljavajući se time što građani države Srbije već plaćaju ogromne poreze i ogromne namete, što je akciza na gorivo hendikepirala naše društvo, posebno našu privredu, što ste uzimali penzije kako je vama bio ćef, a onda vaš šef to deli u izbornoj kampanji kao nekakav svoj lični poklon građanima, sada udarate na ono što je najranjivije, a to je životni standard naših najsiromašnijih građana. Životni standard s kojim vi svi u vlasti više nemate nikakve veze, zato što ste se od tog standarda odlepili, upravo zahvaljujući tome što ste na vlasti. Vi jedete na tuđ račun, vi pijete na tuđ račun, vi se vozite na tuđ račun. Sada, što je najgore, pokušavate da greške pravite na tuđ račun. I još imate smelosti da od nas tražite podršku za tako nešto. Na to nemate pravo i za to bi trebalo da imate stida.

koristim priliku da poželim brz i uspešan oporavak Milošu Vučeviću kao premijeru i Goranu Vesiću, ministru i želeo bih vas, gospođo Vujović, kao potpredsednicu Vlade da zamolim da im prenesete želje nas poslanika iz SNS.Dame i SNS.Dame i gospodo narodni poslanici, uvek kada govorimo o bilo kom predlogu zakona ili predlogu izmena i dopuna nekog zakona, trebalo bi da imamo u vidu kakve će on benefite imati prvenstveno za građane Srbije. Mislim da je to osnovni postulat, je reč o različitim politikama koje zastupamo, kada je reč o različitim politikama za koje smo se opredelili, kada je reč o različitim politikama koje vodimo.Međutim, nije, gospođo predsedavajuća, politika kada napišete bezbroj amandmana u tekstu - briše se, samo da bi podneli te amandmane i dobili na taj način, kako ja to volim da kažem, dva besplatna minuta, da promovišete neke vaše stavove koji, po običaju, nemaju nikakve veze sa samim predlogom zakona, niti sa amandmanom tog zakona na koji ste podneli amandman - briše se.To se.To je nešto što nije politika. To je jako lako. To može svako da uradi. Kao što nije politika kada za desetine i desetine i stotine kilometara auto-puteva, puteva, pruga, brzih saobraćajnica, kažete - ne, to nije dobro za Srbiju, ne, to je nepotrebno, ne, to je potpuno bez veze, to neće ništa doprineti građanima, privredi, itd. Kao što nije politika kada uporno ponavljate, i to radite danima već u ovoj raspravi, da je 330 evra ili oko 330 evra, koliko je nekada bila prosečna plata u Srbiji, zapravo bolje nego danas, kada je preko 800, po zvaničnim podacima.Ja sam predložio da se ovaj amandman ne prihvati, da budemo protiv ovog amandmana koji glasi - briše se. Nemojte da govorite da nisam u temi dnevnog reda.Nije politika kada je 150 evra nekadašnje minimalne zarade, kažete da je to bolje i više nego danas, kada je preko 400 evra.Nije politika ni kada dovedete ni Rio Tinto, baš vi, dovedete Rio Tinto u Srbiju, to predstavite kao vrhunsku razvojnu šansu za Srbiju, kao da je to nešto što je mnogo dobro za Srbiju, naravno dok ste bili na vlasti, a onda padnete sa vlasti, zato što ste dozlogrdili građanima Srbije, odete u opoziciju i onda isti taj Rio Tinto napadate i nama spočitavate odgovornost. Ja ne tvrdim da je to ekološki, zato što ne znam, nisam stručan čak, ne razumem se, ali struka će reći. Takođe nije politika kada izađete na izbore i dožitivte neuspeh, potpuni neuspeh i neću da kažem debakl, decembar 2023. godine se nije desio debakl, postigli ste jedan pristojan rezultat, ali svakako neuspešan i nije politika kada doživite takav neuspeh, kažete bila je izborna krađa, loši uslovi, nije bilo uslova, a ono njihovi uslovi u pitanju. Izborni zakoni koje su ili oni doneli ili koje smo mi posle menjali na njihovu inicijativu, ali kao što nije politika kada proglasite bojkot izbora kao unapred pripremljeni alibi za izborni debakl koji se desio u junu ove godine.Konačno, dame i gospodo, nije politika ni kada za Deklaraciju o nacionalnim i političkim pravima i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda kažete kako je to, citriraću vas, propagandni panflet ili tako nešto i time se direktno pridružite kanonadi napada koji stižu iz Sarajeva, Zagreba iz Prištine, mislim političkog Sarajeva, Sarajeva, direktno se pridružite kanonadi svakodnevnih napada i uvreda koje stižu odavde. Ista argumentacija, isti narativ, iste rečenice. Ja možda i mogu da imam neko razumevanje, prosto smo navikli da svakog dana iz Sarajeva, Prištine stižu napadi i na predsednika Vučića, i na predsednika Dodika, i na Vladu Srbije, ali ne mogu da razumem srpske političare ili političare u Srbiji koji istom argumentacijom napadaju ovu deklaraciju sa Svesrpskog sabora. Šta vam smeta toliko?Kako je moguće da smo došli u ovakvu situaciju i jedino što mi je drago, drago mi je što smo u raspravi o ovoj deklaraciji konačno pale maske. potpuno su otkrivene pozicije svih politčkih terana, na domaćoj političkoj sceni i danas vidimo da postoje političke partije koje apsolutno dele argumentaciju vladajućeg vladajućeg režima u Sarajevu i Prištivni, ako hoćete i to je dobro reći građanima i to je neki su za deklaraciju sa Svesrpskog sabora, o nacionalim i politčkim pravima i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, a neki su za rezoluciju o Srebrenici.Neki od njih su i podnosioci predloga rezolucije o Srebrenici koja doduše nikada nije došla na dnevni red i dobro je, ali postoje politički postoje politički faktori u Srbiji koji se zdušno zalažu za rezoluciju o Srebrenici.Da ne trošim dalje vreme, naveo sam šta je to što nije politika a što dolazi preko preko puta nas. Ono što jeste politika i dobro je što ste to pitali, politika je ono što radi Aleksandar Vučić. Zahvaljujem

danas ste u situaciji da izgradite stotine i stotine km auto puta, puteva, pruga i brzih saobraćajnica i ostalih kapitalne infrastrukture, da podignete plate, penzije i da nastavite sa ubrzanim ekonomskim oporavkom naše zemlje i da od Srbije, napravite pristojnu i modernu evropsku državu. Zahvaljujem. Pre nego što vam dam reč, za sva ova dobacivanja, po Poslovniku, vi znate da su to razlozi za opomenu,

da li je amandman na taksu ili je nešto drugo? Da li ćete dopustiti i dalje da se pravi cirkus od ovog amandmana ili ćete da raspravu usmerite na ono što je sada trenutno na dnevnom redu?Vrlo redu?Vrlo često čujete dobacivanje sa ove strane, a ne čujete sa druge strane.Molim vas da dosledno primenjujete ovaj Poslovnik i da vratite diskusiju na amandman. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ovome?(DALIBOR JEKIĆ: Ne.)Molim službu da mi samo dostavi stenogram izlaganja gospodina Jekića danas, pa da uporedimo vezano za ovo što ste rekli šta je izlaganje po amandmanu.Pre nego što gospođi Kučević dam reč, da vas podsetim na član 158 - narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u pretresu u pojedinostima koji imaju pravo da govore svako po jednom do pet minuta. Ako se ne postigne međusobni dogovor, pravo da govore po jednom do pet minuta imaju tri narodna poslanika koja se prva prijave za reč.

u danu za glasanje zato što je neprihvatljivo dodatno finansiranje Javnog medijskog servisa RTS-a i opterećivanje građana Republike Srbije, a sa aspekta i perspektive Bošnjaka u Srbiji ovo pitanje se odnosi na niz diskriminartornih praksi i nedostataka koje direktno utiču utiču na Bošnjake u ovoj državi.RTS kao javni servis bi trebao da služi svim građanima ove države, takođe i svim nacionalnim zajednicama. Međutim, u praksi je to potpuno drugačije.Jedan od ključnih problema jeste potpuni nedostatak informacija na bosanskom jeziku na RTS-u. Bošnjaci nemaj pristup niti jednom informativnom, kulturno-zabavnom ili obrazovnom programu na svom maternjem jeziku putem Javnog servisa.Ovo nije samo pitanje praktične nedostupnosti informacija, već dublje pitanje identiteta i priznavanja jezičkih prava. Alarmantno je to što jezna zahtev Bošnjačkog nacionalnog veća za osnivanje redakcije na bosanskom jeziku reakcija bila takva da je, prosto, zadirala u negiranje bosankog jezika kao maternjeg jezika Bošnjaka.Ovaj akt nije samo ignorisanje Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina, već je i ignorisanje univerzalnih ljudskih prava i međunarodnih konvencija koje Srbija kao država treba da poštuje.Diskriminacija koju RTS sprovodi nad Bošnjacima nije samo moralno problematična, već i pravno sporna, jer je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nedvosmisleno utvrdila da je RTS diskriminisao Bošnjake, ali, uprkos tome, nema vidljivih koraka ka ispravljanju ili kažnjavanju Ovo je direktno suprotno ustavnim i zakonskim obavezama Srbije, kao i njenim međunarodnim obavezama prema zaštiti manjinskih prava.Dodatno politička dimenzija ovog problema izražena je i kroz tretman Stranke demokratske akcije Sandžaka kao parlamentarne stranke koja, mimo izborne kampanje, nema niti jedan jedini minut na ovom javnom servisu.Takođe, doživeli smo jedno sistematsko kažnjavanje naše stranke prilikom jedne od izbornih kampanja zbog negativnog izveštavanja. To nije samo pitanje pristrasnosti ili loše novinarske prakse, već se na ovaj način dovodi u pitanje integritet Javnog servisa kao nepristrasnog informacionog izvora.U kontekstu Zakona o finansiranju RTS-a, postavlja se legitimno pitanje zašto bi Bošnjaci ili bilo koji predstavnici bilo koje nacionalne zajednice podržali dalje finansiranje institucije koja otvoreno zanemaruje njihove interese, negira njihov jezički identitet i aktivno doprinosi političkoj marginalizaciji.Stoga kao predstavnik Bošnjaka i SDA Sandžaka ja ne mogu podržati ovaj zakon sve dok se ne reše fundamentalni problemi diskriminacije i nepravde koju RTS perpetuira i zato pozivam sve predstavnike Bošnjaka, ali i ostalih nacionalnih zajednica, jer znam da su generalno nezadovoljni zastupljenošću na ovom Javnom servisu, dakle, da se pridruže u odbijanju podrške ovakvom zakonu sve dok se ne postigne pravično rešenje koje uključuje poštovanje jezičkih prava i ukidanje svih oblika diskriminacije na ovom Javnom servisu.Zahvaljujem. Hvala, predsedavajuća.Dakle, koristiću vreme šefa poslaničke grupe.Očekivao sam da ćemo od vlasti čuti možda još neko objašnjenje zbog čega se povećava pretplata RTS-a.Ja pred sobom imam neke od izveštaja o monitoringu Javnog servisa i to su otprilike sledeći navodi – potpuna cenzusa opozicije, izostanak bilo kakve kritike predsednika i Vlade. Govori se o RTS-u, naravno. osnovna karakteristika izveštavanja o društvenim temama, dakle, ne samo o političkim, jeste odsustvo suštinske kritike na račun vlasti, jednostrano izveštavanje, pa evo opet u Dnevniku 2 primetno odsustvo kritike. Prilozi su nepotpuni, neizbalansirani, najčešće provladino orijentisani, bez pružanja šire slike i konteksta konteksta događaja.Kada se govori o jutarnjem dnevniku, nijednom nije bio gost koji je kritički orijentisan prema vlasti ili stanju u društvu.U rubrici „prelistavanje štampe“ najčešće se iščitaju naslovi provladino orijentisanih listova. Gosti su uglavnom provladino orijentisani i govori se o tome da je to jedan od klasičnih primera cenzure.S druge strane, dakle, kada govorimo o političkom smislu, nema prostora za nekoga ko predstavlja drugačije mišljenje u programu RTS-a, ali nema prilike da se govori ne samo o političkim, nego i društvenim pojavama koje su važne. Dakle, očekivao sam da bi neko iz vlasti došao i rekao rekao od kog je značaja to povećanje RTS pretplate, da li će se za tih dodatnih 50 dinara raditi i ono što je do sada trebalo da se radi po zakonu i Ustavu, da li će se govoriti o nezapamćenoj uzurpaciji ustavnih ovlašćenja od strane predsednika države, što je ušlo u brojne izveštaje međunarodnih organizacija OEBS-a, ODIHR-a, Evropskog parlamenta. Ne znam kome vi verujete, ali koga kod da pročitate, on govori o tome.Da li će se govoriti na RTS-u o tome da su izbori bili pokradeni, a za sledeće se ne radi priprema, ne rade se ispunjavanje ODIHR-ovih preporuka? Da li to može da nađe… da li je to značajna tema o kojoj će se možda govoriti na RTS-u?Da li će se na RTS-u nakon povećanja pretplate možda govoriti o tome da nam iz Srbije odlaze ljudi, da je za vreme vladavine SNS-a otišlo oko 400 hiljada građana za boljim životom?Da li bi možda mogli da čujemo na RTS-u da je celokupan državni sistem podređen nezakonitom bogaćenju malog broja pojedinaca, da nam je ekonomska nejednakost jedna od najvećih u Evropi, da veliki broj ljudi jedva izdržava egzistenciju, ne može da sebi obezbedi… dok ljudi, uglavnom povezani sa Srpskom naprednom strankom, žive odličan život, najbolji ikad?Da li će se možda čuti kritika na to da se ne približavamo EU? Znam da bi neki voleli da se to nikad i ne desi, jer mogu da na ovim standardima krađe izbora, kontrole medija i nedostatka vladavine prava zauvek zapravo vladaju?Da li ćemo na RTS-u za tih dodatnih 50 dinara povećanja pretplate moći možda da čujemo da nam je životna sredina ugrožena, da nam je ugrožena nekontrolisanim zagađenjem iz energetskih i industrijskih postrojenja koje nema ko da kontroliše?Da li ćemo čuti možda na RTS-u kada se poveća ta pretplata da nemamo preradu otpadnih voda, da nam se pod ovom idejom projekta „Čiste Srbije“ zapravo podvaljuje jedna zastarela tehnologija?Da li ćemo možda čuti na RTS-u koliko ima divljih deponija kada povećamo tu pretplatu? li se nakon povećanja pretplate čuti da nam je zagađena i voda i vazduh i zemlja i da jedemo otrovnu hranu koja dolazi iz te zemlje kada se poveća ta pretplata?Hoće li neko ustati od vladajućih poslanika i reći da nam je potrebno povećanje pretplate da bi pričali o tome da nam se prirodna bogatstva rasprodaju multinacionalnim rudarskim kompanijama, da je cela Srbija zbog toga ustala i da izlazi na proteste ne bi li se toj ideji suprotstavila? Da li za to povećavamo 50 dinara pretplatu? Da podržimo onda ako je tako?Hoće li se nakon povećanja pretplate desiti da govorimo o kvalitetu obrazovanja i o tome kako smo propustili šansu nakon masovnih ubistava u maju prošle godine da nešto zaista uradimo, nego ste tada govorili da sistem nije zakazao i da je zapravo sve u redu, da treba samo nastaviti istim putem? Hoće li se za to koristiti to povećanje RTS pretplate?Da li ćemo ako povećamo RTS pretplatu govoriti o radnim pravima naših ljudi koji rade najviše u Evropi, najduža radna nedelja? Da li će se možda reći nešto o tome da na ovim vrućinama ljudi ginu, da su nezaštićeni, da bi možda trebalo smisliti neki odgovor na klimatske promene koje se dešavaju i na koje nemamo nikakvu ideju kako da se zaštitimo nego gledamo u nebo i plašimo se najvećih kiša, plašimo se iznenadnih požara svake godine?

da treba možda da prisnije sarađujemo sa komšijskim državama, da širimo u regionu saradnju, da ne izazivamo sukobe, da treba da pogledamo jednim drugačijim očima na naše komšije, komšijske narode sa kojima treba da živimo u slozi Da li će se za to koristiti povećanje pretplate?Ako hoće, dajte da podržimo to, ali neće, kao ni što do sada nije, kao što ste i do sada kršili i Ustav i zakone koji su uređivali ovu oblast, pa smo došli do toga da nam je RTS tamo gde jeste danas, da ne vredi ni ovu pretplatu koju ima koju ima sada, a kamoli povećanje pretplate i zato je Zeleno levi front i tražio da se ovo ne radi, da se ne povećava pretplata, već da se RTS uvede u svoje zakonske osnove, da radi ono što mu je posao i da nam donese da imamo zaista pravi javni servis, a ne da danas, dok traje Olimpijada ili dok smo imali Evropsko prvenstvo u fudbalu, dva miliona ljudi je gledalo utakmice reprezentacije, dva i po izloženi su gomili reklama kladionica i kockarnica. Koliko maloletnika je gledalo te prenose? Jel za to plaćamo pretplatu? Jel može, ako već plaćamo pretplatu, da nemamo reklamiranje kockarnica?Zato je Zeleno levi front predložio zakon kojim se zabranjuje reklamiranje kockarnica u svim programima kao što je zabranjeno reklamirati duvanske proizvode ili žestoka alkoholna pića, zato što imaju posledice. su te, reklamiranje kockanja su te da imamo trista hiljada ljudi koji su zavisnici od kockanja, najbrža rastuća zavisnost, jednako štetna kao i zavisnost od supstanci. Ogroman problem za mlade i za siromašne, ljudi upadaju u dužnička ropstva.Razmislite o tome pre nego što budemo govorili o povećanju pretplate za RTS. Razmislite o tome za šta nam služi javni servis. Jel može neko iz vlasti da ne priča van dnevnog reda, nego da objasni da li će se možda za nešto od ovoga koristiti ta pretplata i zašto neće? Hvala. Jovanov, replika. **Milenko Jovanov** Prvo, ne pada mi na pamet da govorim u ime RTS-a, niti mi pada na pamet da ja branim RTS. Na RTS-u su oni urednici koje ste vi stavili još davnih godina, kako su radili onda tako rade i sada i jednako smo nezadovoljni kao i vi, ali ste rekli neke stvari koje su vrlo važne i o kojima želim da govorim.Jedno od njih je da smo u prošlom…(Radomir Lazović: Ko te finansira?)Narod

vas.Sad ozbiljno. Dakle, slažem se sa vama. Propustili smo priliku ozbiljno da razgovaramo prošle godine u ovo doba. Između ostalog, i zbog vas, jer ste pokušali da zloupotrebite tragediju koja se desila za politički napad. Kao što vidite, nešto slično se dogodilo u Hrvatskoj i niko nije pokušao ništa.Međutim, godinu dana kasnije, medij kome verujete je objavio nešto o čemu smo pokušali da vam govorimo prošli put. Na naslovnoj strani tabloida „Danas“, regionalna tema, „Influenseri vaspitavaju decu umesto roditelja“. I to jeste nešto o čemu svi zajedno treba da razgovaramo. Mi smo pokušali vama da ukažemo da nove generacije niti gledaju RTS i to o čemu pričate, niti prate rijalitije, niti ih briga za Narodnu skupštinu, nego postoje potpuno drugi kanali komunikacije za njih, a od kojih su itekako ugroženi, ali vi ste imali druge teme.Što se tiče priče oko alkoholnih pića, kladionica i tako dalje, i oko toga smo spremni da razgovaramo, ali kada izbacite taj bespotrebni pokušaj politizacije teme. Vi danas ne morate da imate kladionicu. Evo samo da čujete do kraja, nema potrebe da vičete, nema apsolutno potrebe da vičete. Dakle, u današnje vreme nemate nikakav razlog da fizički ulazite u kladionicu. Dakle, on-lajn sve funkcioniše i to je nešto što ne možete da sprečite. Ne možete da sprečite iz prostog razloga što će, ako ne postoje kladionice u Srbiji, biti registrovane negde drugde i isto tako će biti pristupačne.

pravim društvo.Ovo jeste ozbiljna tema i ako hoćete ozbiljno da razgovaramo, onda hajde da je sagledamo ozbiljno, a ne da pokušavamo da politiziramo tamo gde politike zaista ne bi trebalo da bude.Najzad, što se alkoholnih pića tiče, da, i o tome treba voditi računa, jer neki mladi ljudi, recimo, mogu da se napiju, pa da se ispovraćaju, pa da upadnu u povraćku, pa da ih neko slika. To su ružne scene koje posle mogu da štete u životu. Hvala.

poštovani građani Srbije koji pratite ovaj prenos, poslednja vest koja će zanimati sve vas. Dakle, „Eko straža“ je upravo objavila da će 10. avgusta, to je subota, u 19.00 na Terazijama biti održan protest pod nazivom „Rudnika neće biti“. Koristim ovu priliku da pozovem sve građane Srbije koji su inače preplavili sve gradove ovih dana Srbije da tog dana svi dođu u Beograd i jasno pokažemo ovima što rade za „Rio Tinto“ šta narod misli o projektu raseljavanja našeg naroda iz Gornjih Nedeljica.Vama gospođo Đedović, vama gospođo Vujović, vama gospođo Brnabić, vama predsedniče ove zemlje Aleksandre Vučiću jedna poruka od svih nas – ekologija ante portas. Još imate vremena da se predomislite, da uradite isto ono što ste uradili pre dve godine – da povučete ovaj sramni potpis na ovo što ste potpisali sa vašim Šolcom. Vidimo se na ulici, ljudi.

u onim protestima „Jedan od pet miliona“. Dakle, organizuje se više protesta, nikad u istom danu, u celoj Srbiji zato što sele jedne te iste ljude u krug.

pa onda ovo poslednje itd. Uvek isto. Veliki broj malih skupova u malim mestima, potpuno nevažno koliko je ljudi prisutno, već je važno da se taj grad čekira, da se objavi lista mesta gde su ljudi ustali itd, onda jedan veliki skup u Beogradu, pa onda kreću šetnje, onda krenu pretnje – gotovi ste, blokirajte blokirajte aerodrom, kreću da beže itd, i onda bude tropa i tu se sve završi, onda kukaju jedni na druge, ko je upropastio protest itd, itd.Ono što je, takođe, indikativno, i to se ponovo dešava je da nikada u početku ne izlaze oni. Znači, ove ljude nećete videti. Jedan je juče pokušao da se pojavi, pa ga najurili, dobro ga nisu išamarali. Dakle, pojave se neki drugi, oni su trenutno u drugom planu, ali mi čekamo strpljivo, pošto znamo kako ide scenario, ali kad-tad ćete morati da izađete na površinu vi, kad-tad ćete morati da se pojavite vi kao političari koji organizujete to sve, koji stoje iza toga svega i onda će da bude potpuni raspad, a vi ćete se međusobno optuživati ko je za to kriv.Ono što je interesantno da ste juče imali priliku da čujete jednog, ja ne znam gde pronalaze te ludake, koji je mrtav hladan izjavio u Kraljevu da je ova država posekla, pazite sad ovo, 40% šuma, ne 4%, ne četiri hektara ne 40 hektara - 40% šuma.Poštovani građani, izađete ispred kuće i tamo gde je bilo deset stabala treba da fali Ako ne fali četiri, onda vidite o kakvim se lažovima radi.Ovaj drugi lažov, ovaj drugi lažov obavio je kako ćemo da skladištimo nuklearni otpad i ne znam ni ja šta u Aranđelovcu. Lud čovek. To samo potpuno lud čovek, potpuna budala može tako nešto može da izjavi, ali potpuna budala. Ali, dobro, vi ste izabrali takve da vam se trenutno nalaze na čelu protesta, jer očigledno da potpune budale koje pričaju o nuklearnom otpadu i o 40% posečenih šuma izazivaju više simpatija od vas samih i zato ste vi i dalje u drugom planu.Ali, čekamo strpljivo da vi izađete u prvi plan i to će da se desi, a onda ćete da vidite šta će i kako taj narod da reaguje. Samo pazite da ne prođete kao jedan od vaših lidera Nebojša Zelenović juče u njegovom gradu.Tako da, sve ono što smo imali prilike da vidimo, ovo je peta repriza, valjda po principu ako dovoljno uporno budemo pokušavali jednom će da upali. E pa neće. Neće jer ni sada nemate politiku i narod vidi koliko ste licemerni i čuli su vrlo dobro pitanja koja je predsednica Skupštine juče postavili zašto ste dovodili Rio Tinto, zašto ste usvajali zakone po nalogu Rio Tinta, zašto ste radili sve što je trebalo da radite za litiju, a danas ste od jednom protiv.Dakle, jasno je svima da je ovo politička priča i nisu oni protiv litijuma. Oni su i danas samo jedino isključivo protiv Aleksandra Vučića i to je borba koju oni vode. Ne protiv litijuma, ne za zdravu životnu sredinu, nego protiv Vučića i za rušenje Vučića i to će pre ili kasnije biti jasno svima. Mi ćemo strpljivo čekati da to postane belodano. Hvala.